Колеги, продължаваме с дебатите. Откривам разискванията по

Освен всички други неща в § 3 е и нашето предложение за преизчисляване на пенсиите. Позволявам си да взема думата, първо, за да представя нашето предложение и, второ, да кажа, че това предложение не е

Ще започна с това, че проблемът с ниските доходи е най-сериозен сред пенсионерите. Предполагам, това никой в тази зала няма да го отрича. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст в нашата страна са неадекватно и неоправдано ниски, а в пенсионноосигурителната система са натрупани проблеми и деформации, за които този бюджет на държавното обществено осигуряване не предлага решение. За сметка на това, предлаганите тук бюджетни политики, на фона на все по нарастващия брой възрастни хора и на все по намаляващия брой осигурени, на практика ще доведат до все повече пенсионери, които ще живеят под прага на бедността, разчитайки на пенсионната система за своята издръжка. Отново ще обърна внимание, че 6,7% увеличение на пенсиите, и то чак от 1 юли 2020 г., когато вече инфлацията ще го е изяла, не решава проблема с неадекватно ниските пенсии, които българите получават, няма да компенсира инфлацията и няма да е достатъчно за 2 милиона 150 хиляди

на размерите на старите пенсии в сравнение с новоотпуснатите при равен принос в осигурителната система. Това е, защото се нарушават принципите в осигурителното законодателство и при политиките за актуализация и индексация на пенсиите, особено на отпуснатите преди 2002 г. Това доведе до изоставане на доходите от пенсии от ръста на икономическо развитие, от нарастването на годишния осигурителен доход и въобще на жизненото равнище в страната. Ние като парламентарна група, а гледам и призивите на пенсионерите, считаме, че се изискват неотложни мерки, които да не нарушават основните принципи на осигуряването и да демотивират младите българи въобще да се осигуряват. Една такава мярка е преизчисляването на пенсиите. Затова предлагаме пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., да се преизчислят, като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2016 г., след което размерът на пенсията да се определя при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. Разбира се, преизчисляването на пенсиите да стане само ако това е по-благоприятно за пенсионера.

Всички знаете от кого беше предложено и реализирано това предложение. Сега предлаганото преизчисляване на пенсиите със средноосигурителен доход за 2016 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността, но трябва да се планират и следващи стъпки за адекватни размери на пенсиите. Аз лично смятам, че това е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение, но тя е важна, защото в противен случай проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността на осигурените лица, ще се задълбочава. Смятам, че нашето предложение за преизчисляване на всички пенсии в смисъла на предложението, което сме направили между първо и второ гласуване, заслужава да му се обърне внимание, защото съдържа решения както за повишаване на доходите на пенсионерите, така и за преодоляване на разликите между старите и новите пенсии. Обръщам се към залата: след като нямаме друго предложение за решаване на проблемите в пенсионната система, да обсъдим това наше предложение и да вземем най-правилното решение, но аз мисля, че сме го направили между първо

И през 2020 г. българските пенсионери ще продължават да получават най-ниските пенсии в Европейския съюз, независимо от това, че през миналата година бедните възрастни хора са се увеличили с 30%, а повече от 1 милион 300 хиляди българи получават пенсии, които са под линията на бедността, от параметрите, които са заложени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, тази ситуация няма да се промени. Напротив, тя може и да се влоши.

колегите отдясно гласуваха минималната пенсия да стане 250 лв., а социалната 141 лв. – тоест възрастните хора ще продължат да живеят в риск от бедност и социално изключване. Немалка част от нашите родители ще изпитват затруднения с пенсиите си да покриват разходите си за лекарства, за битови сметки и за най-необходимите им хранителни продукти. И ние с Вас, уважаеми колеги, най-малкото би трябвало да изпитваме неудобство от това, че не можем да постигнем съгласие и политическа воля, за да им осигурим едни достойни старини.

на фона на разходите, които правим, за закупуването на неизработени самолети са незначителни. Вчера, Вие самата казахте, че нямаме спор по това, че преизчисляването трябва да се случи, а спорим кога да стане това, къде и как да се води разговорът. Новоотпуснатите пенсии в момента са два пъти по-високи от старите пенсии. Например учител, който се е пенсионира преди 2000 г., получава 300 лв. пенсия, а негов колега, който се е пенсионирал в последните години,

Заповядайте, госпожо Христова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Искам да Ви представя предложението, което направихме.

първите три дни от временна неработоспособност – така наречените болнични, да се поемат от фонд „Държавно обществено осигуряване“. Това наше предложение за пореден път духовете в страната. Започнаха да валят и други предложения от едната в другата крайност. Първо, искам да кажа, че през 2010 г. задължението, тоест административната тежест, беше прехвърлена на работодателите – на база споразумение между държавата и бизнеса. Това беше една временна антикризисна мярка. Мотивите за тази мярка бяха финансовата криза. Тоест бизнесът да се съгласи да подпомогне държавата по време на финансова криза. Другата причина, с която беше въведено това, беше и дисциплиниращият ефект, тъй като всички знаете, че наистина много фирми злоупотребяваха с това, караха своите служители да вземат болнични листове и по този начин си правеха икономии на фонд „Работна заплата“. Според нас тази временна мярка трябваше да бъде за една година, след това беше удължена за две години, а след това с промяната, която ние предлагаме да бъде отменена – тази ал. 5, се въведе като законодателна мярка. Работодателите вече почти 10 години плащат първите три дни от временната неработоспособност, независимо от това, че и работодателите, и работниците внасят своите осигуровки.

Вече години наред управляващите казват, че България има добро икономическо развитие, имаме добър икономически растеж, години наред се подценяват приходите, накрая на годината се генерират около два – три милиарда излишък, който се разпределя в края на годината с министерски постановления по избор на управляващите, така че първата причина е отпаднала. Втората причина, поради която беше въведена тази антикризисна мярка, беше тя да допринесе за това да намалеят така наречените фалшиви болнични листове, но от три години вече те не намаляват, а напротив – драстично се увеличават. Ето защо смятаме, че причината за множеството фалшиви болнични листове и увеличаването на разходите за тяхното изплащане, не е в това кой ще ги плаща – фонд „Държавно обществено осигуряване“ или бизнесът, а причината е в контрола, в генезиса на процеса по самото изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност. Какво се получава на практика? Работодатели и работници си внасят осигуровките. участват три страни – първо, работодатели и работници, които си плащат осигуровките; второ, те се изплащат от фонд „Държавно обществено осигуряване“, който ги изплаща на база на болничните листове, издадени от лекари. Според нас, за да се справим с този проблем трябва да се направят промени в здравната система и да се намерят начини държавата, със своята възможност, чрез трудовото и здравното министерства да осъществява контрол върху

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Нашата парламентарна група имаме предложение по

осъвременяването на пенсиите вместо от 1 юли да става от 1 януари всяка година. Това е предложението, което правим, защото многократните срещи с избиратели винаги ни задават един и същи въпрос: защо осъвременяването е от 1 юли, а не е от 1 януари? Искам обаче да засегна и другата тема, за която говориха преди малко колегите от „БСП за България“ вечната тема, ако мога така да се изразя, за преизчисляването на пенсиите. Искам да припомня, господин Гьоков ме провокира в това, да припомня какво се случи в 2008 г. Преди това обаче искам да кажа, че от 1 октомври 2008 г. бяха преизчислени пенсиите с осигурителния доход за 2007 г. Втората мярка, която беше предприета, от 1 април 2009 г. се увеличи тежестта на всяка година стаж от 1 на 1,1. Следващата мярка от 1 април беше увеличение на минималната пенсия и на социалната пенсия за старост с 10%. Следващата мярка беше увеличение на максималната пенсия от 490 на 700 лв. И следващата мярка беше от 1 юли увеличение на пенсиите с 9,7%. Това увеличение на минималната пенсия и на всички пенсии беше разделено умишлено на две – 10% плюс 9,7%, защото иначе по швейцарското правило осъвременяването трябваше да бъде с 19,7%. Дотук с ентусиазма, защото всички, които си мислят – и Вие, колеги вляво, и Вие, колеги в тази страна на пленарната зала (сочи вдясно), ако смятате, че по този начин печелите електорална подкрепа, много се лъжете и ще Ви кажа защо. Защото в 2009 г. знаете кой спечели изборите точно след тези мерки. Веднага след тези мерки в 2009 г. изборите спечелиха колегите от ГЕРБ. Тоест да се разчита единствено и само на тази политика не е достатъчно условие, за да спечелиш доверието на избирателя. Казвам това неслучайно, а защото политиците по дефиниция се изкушават от това да подпомогнат с всички възможни средства

изчислявате разходи, преди малко ги казахте, в размер на 560 млн. лв. Само за четири месеца допълнителни 560 млн. С тези допълнителни 560 млн. лв. обаче какво казвате на над два милиона и сто и няколко хиляди български пенсионери? Казвате: ние изразходваме на базата на солидарността, защото тези пари ще дойдат не от осигуровки, а от данъци. Увеличавайки трансфера, Вие им казвате: ние предлагаме да изхарчим от солидарните пари на държавата допълнително 560 млн. лв., като 937 хиляди, ако не ме лъже паметта ме лъже паметта за числото, ще бъдат изключени от тази мярка. От 2 млн. 100 и няколко хиляди пенсионери, 937 хиляди няма да получат преизчисляване на пенсията. Кои са тези групи? – Тези, които са на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст; тези, които получават максималния размер на пенсията; тези, които са се пенсионирали след 2016 г., защото те се осигуряват с по-голям осигурителен доход – знаете, че във формулата за изчисляване на дохода влиза средният осигурителен доход за страната за 12 месеца преди датата на пенсионирането, умножени по индивидуалния пенсионен коефициент; и и пенсиите, несвързани с трудова дейност. 937 хиляди пенсионери няма да се възползват от Вашето желание да се скъси ножицата между пенсиите с един и същи индивидуален коефициент, отпуснати в различно време. Ето това е голямото притеснение във Вашето предложение. Иначе аз оценявам мярката и притеснението ми е, че и в този бюджет въпросът с ножицата между така наречените стари пенсии и новоотпуснатите пенсии се разширява все повече. Това е проблемът на пенсионния модел. Пак повтарям, дефиницията за пенсия: пенсията не може да реши всички проблеми на социалната политика в България, защото пенсията е заместващ доход на доходите от труд.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър!

от това, което правим в момента с увеличението на минималната пенсия. Това е една разумна мярка, която смятам, че ако погледнем петте принципа, заложени в Кодекса за социално осигуряване, къде отива солидарността, и ако говорим за заместващия доход, който получават българските пенсионери и за това, което правим с минималната пенсия, нека да помислим и за тези милион и 300 хиляди български пенсионери, които ще бъдат засегнати от нашето предложение.

от Националния осигурителен институт в средата на годината, когато направихме това предложение. Всеки може да отвори и да види становището. Действително 400 хиляди български пенсионери ще останат извън обхвата. Но това, което ние правим, е солидарното отношение към всички, които живеят под прага на бедността – милион и 300 хиляди български пенсионери получават пенсии под 363 363 лв. Това е възможност наистина да поемем един по-сериозен ангажимент към пенсионерите, а Кодексът за социално осигуряване ни го позволява, защото това е правено, Вие го казахте, в 2007 г. се случва. И в управленската програма на ГЕРБ на ГЕРБ е заложено такова преизчисление. Уважаеми господа от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, поне изпълнете своето обещание, което сте написали в управленската си програма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Господин Гьоков, заповядайте за втора реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ангелов, тук с голяма част от изказването Ви съм съгласен. Няма да се съглася с цифрата, която споменахте, 900 и колко хиляди, защото наистина са някъде около 400 – 500 хиляди и това е нормално при и това е нормално при едно преизчисляване на пенсиите със средноосигурителен доход не от последната година, а някъде от по-предна година. Ние направихме това към 2016 г., за да не поставяме в риск бюджета на фонд „Пенсии“ и така нататък. Мисля си, че това е една от стъпките, които могат да се направят в тази посока за преодоляване на ножицата между старите и новоотпуснатите пенсии. Далеч не казвам, че това е единственото решение. Дори когато мотивирах нашето предложение си позволих да кажа, че трябват и други адекватни стъпки, например увеличаване на тежестта на всяка осигурителна година. Аз си спомням в 2007 г., когато съм следил тези процеси вън от парламента, когато Вие бяхте председател на Комисията по труда и социалната политика. И всички пенсионери сега трябва да Ви благодарят, включително на тогавашния министър Емилия Масларова, включително на Вас като председател на на Комисията по труда и социалната политика за това адекватно за онова време решение, защото при нашия пенсионен модел, каквото е записано в Кодекса за социално осигуряване в чл. 100, далеч не отразява индексирането по начина, по който трябва да се случва в пенсиите. Затова староотпуснатите пенсии изостават от новоотпуснатите. Даже Вие имахте едно интересно предложение в тази посока – да се променя тежестта на нарастването на осигурителния доход и на инфлацията в зависимост от това

пенсиите през 2007 г., какви щяха да бъдат нивата на сегашните пенсии. И си представете, ако Симеон Дянков не беше нарушавал българското законодателство три години да не прилага чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, какви щяха да са пенсиите. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Трета реплика ще има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Адемов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз никога не съм казвал, че такъв проблем няма. Такъв проблем има между старите и новите пенсии. И той всяка година се задълбочава. По този въпрос имаме съгласие. Що се отнася до бройката, аз никога от тази трибуна не съм изричал числа, които да не съм ги проверил преди малко. Актюерите на НОИ са тук, могат да потвърдят числата. Това, първо. Второто нещо, уважаеми колеги, солидарността, на която разчитаме всички, е изключително важен елемент от публичните отношения във всяка една държава. Солидарността обаче, когато прекрачи една невидима граница, минава в полето на така наречената свръх солидарност и започва да дразни тези, които са засегнати от тази свръх солидарност. Това е изключително важно да разберем, защото българските граждани са солидарни в пенсионната система към различните социални групи – солидарни са към сектор „Сигурност“, солидарни са към миньори, металурзи, химици, към отделните групи земеделски производители. Солидарността идва малко в повече. И когато искаме да преразпределим солидарността

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър!

Смея да твърдя, че се съгласявам с това, което каза и нашият колега от „Движението за права и свободи“ за това, че през един от успешните мандати – успешни спрямо политиката за българските пенсионери, за мерките, които предложихме в този мандат 2005 2005 – 2009 г., с преизчислението и с увеличаването на пенсиите ние наистина не срещнахме тази масова подкрепа от възрастните хора. Явно от ГЕРБ и отдясно са разбрали много точно тези знаци, затова и последващите десет години нищо не направиха. Но вече е факт и за всички български граждани, че имаме на власт една политическа партия, която в днешното си управление се ръководи само от това как да се задържи на власт, а не да отговаря за основните проблеми и въпроси, които стоят пред българските граждани. Това е отличителната черта на това управление, защото то се характеризира и с липсата на всякакви реформи във всички социални системи и сфери, дори в пенсионната система, към онези въпроси, които касаят милион български граждани, като днешния въпрос за пенсиите, който обсъждаме. Отличава се и с политика, правена на парче, и с политика по начина, по който се разходват средствата на българските данъкоплатци изключително непрозрачно и най-вече неефективно, така че да могат да се достигнат средните европейски стандарти като качество на живот, като размер на пенсии и доходи, там, където сме в дъното на таблицата. Ето защо смятам, че това е единствената причина – от политически инат, а не защото има липса на възможност през бюджета да се осигурят тези средства на българските пенсионери.

великотърновска пенсионерска организация. Разбира се, техният доклад започна с това: кога ще бъдат осъвременени, кога ще бъде намалена тази драстична несправедливост между старите и новите пенсии? Накрая казаха: „Моля Ви, обединете се там горе!“ Понеже знам, че довечера новините ще започнат с: „Парламентът реши“, искам да кажа, че „БСП за България“ няма как да се обедини около предложението на „Обединени патриоти“ и ГЕРБ за увеличението на пенсиите само с 6,7%. Както виждате, ние показахме през разчетите и с предложенията си в бюджета, че има възможност да бъдат преизчислени пенсиите и да се направи първата крачка, за да се намали тази дълбока несправедливост. Така че, уважаеми български пенсионери от Великотърновска област, и всички Вие, няма как да се обединим около това предложение на тези, които ни го предлагат – от управляващото мнозинство, вече трета поредна година. Ние ще останем на нашата идея, независимо дали ще получим Вашата масова подкрепа на изборите, защото Вие сте хората, понесли най тежко българския преход, Вие сте сте най-бедните хора в Европейския съюз с мизерните пенсии. Има възможност този бюджет, стига да се харчи ефективно, стига да се харчи политически правилно и с воля, за решаването на най-важните социални проблеми пред българското общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Лечева.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да взема отношение по въпроса за преизчисляването или осъвременяването на пенсиите. Уважаеми колеги, не считам, че този въпрос е обект или предмет на желание на правителството или парламента. Считам, че ние сме конституционно задължени да преизчисляваме периодично пенсиите. Убеден съм, че 10 години неизчисляване на пенсиите поставя Народното събрание в неизпълнение на Конституцията и ще Ви обясня защо. Според чл. 51 от Конституцията гражданите имат право на обществено осигуряване. Тази разпоредба има смисъл само ако се чете: „гражданите имат право на адекватно обществено осигуряване“,

Абсолютно недопустимо е да се оставят хора, които са изпълнили законовите изисквания, за да придобият едно право, това право да се изчерпи от съдържание с изтичане на времето. Формулата, с която се определя пенсията, е такава, каквато го позволява бюджетът, такава, каквато го позволяват параметрите, но тя трябва да бъде осъвременявана с индексите на развитие на икономиката, за да не изпадаме в ситуация, когато някой, който е правил абсолютно всичко каквото трябва, който е спазвал всички законови изисквания, се оказва в незавидната ситуация да мизерства. Оставям дори настрана факта на несправедливостта, която съществува между това едни хора, работили една и съща професия, в едно и също предприятие по едно и също време да взимат пенсия, в пъти различна, само заради датата, на която са се пенсионирали. Това според мен също е конституционно неиздържано. Какво е единственото нещо, което трябва да се направи, и то трябва да се прави редовно? Пенсиите трябва да се преизчислят. Казвате: „Ама това ще струва много пари!“ Ще струва точно 1 млрд. 700 млн. лв., ако приемете нашето предложение. Всяка година ще струва все повече и повече, защото тази мярка все някога трябва да бъде направена и това е единственият начин да имаме системност на разходите. Тук е въпросът и за стабилността на самата система. Рано или късно под натиска на улицата, поради промяна на мнозинството или поради простото връщане на здравия разум, мярката ще бъде предприета. Всяко нейно отлагане ще бъде по голям риск за следващия бюджет, тъй като ще представлява по голямо натоварване. Ще кажете: „Хубаво, обаче кажи откъде да ги вземем тези милиард и 700 млн. лв.?“ Ще Ви кажа: според Министерството на финансите и то го обяви преди три дни, към месец ноември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма да бъде в размер, знаете ли на Този излишък не трябва да бъде както досега – пакетиран, скриван в следващия бюджет, за да позволява в последните седмици на годината безразборно харчене без санкцията на парламента, а трябва да бъде разчетен. Трябва да бъде вписан именно в това перо! Това няма да бъде победа за някой друг, освен за над милион и половина български граждани, които очакват тази мярка. Повярвайте ми, ще настояват за нея! Казвате, че проектобюджетът е балансиран. Не, не е балансиран. От него липсват тези милиард и 700 млн. лв., които се дължат на пенсионерите. Това е все едно някой от Вас да има да взима 10 и да дава 20 и да реши, че ще даде само 10, за да му се балансира сметката. Не, дефицитът от милиард и 700 млн. лв. съществува. Просто Вие правите така, че той да не се появява в бюджета, а в джоба на българските граждани. Това също е противоконституционно. В крайна сметка това, което се нарушава, уважаеми дами и господа народни представители, е чл. 29 от българската Конституция, според който никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно и унижаващо отношение. От години българските пенсионери са подложени на такова!

Госпожо Председател, госпожо Министър, дами и господа народни представители!

Тук господин Адемов се позова на тяхното предложение на следното основание: „Няма среща, в която да не са ни попитали нашите избиратели защо актуализацията се прави от месец юли, съм, че няма среща на нито един от нас, независимо от коя политическа партия сме тук, на която пенсионери да не са ни питали: „Кога ще ни увеличите пенсиите?“ Този въпрос няма партиен цвят, защото и в ГЕРБ сигурно членуват и гласуват възрастни хора, и в ДПС, и в БСП – сериозна тема на разговор, за да отговорим на всички тях, които очакват от нас решение за подобряване на стандарта им на живот. Защо го правим ние? Можем много да говорим за актюерски разчети, за осигурителни прагове – това е важно, но го правим заради следното: не може, не може да се живее с 200, 250 и 300 лв. Каквито и експертни обяснения да даваме, каквито и пътища да търсим – не може! И Вие го знаете. Значи на тези хора трябва да дадем решение на въпроса. Какво предлагаме ние? Преизчисляване с нов средно осигурителен доход – нещо, правено от нас. Тоест доказано, че е възможно, не е популизъм, е дало е ефект. Преценили сме с дохода от 2016 г., за да не се срине финансовата стабилност и сигурността на бюджета на ДОО, да няма драстичен дефицит. Тоест направили сме го разумно. Какви основания ползваме? Ще се позова на думите на министър-председателя. Той постоянно повтаря, че имаме сериозен ръст в икономиката, тоест и в брутния вътрешен продукт. Значи ние, работещите, всяка година произвеждаме повече и брутният вътрешен продукт се увеличава. Той казва, че безработицата е рекордно ниска. Следователно максимален брой българи работим и си внасяме осигуровките. Казвате, че имате рекорден излишък – още един приход за увеличаване на пенсиите. Тогава защо не искате?! Имате един отговор – няма пари. Ние Ви предлагаме откъде да дойдат парите – от увеличаването на максималния осигурителен доход, от излишъка. И още от едно място, за което се изненадвам, че никой не поставя въпроса: уважаеми управляващи, къде са 10-те милиарда от Сребърния фонд? Когато беше създаден по прогнози, заради приватизация и концесионни такси, днес в него трябваше да има 10 млрд. лв. и те трябваше да бъдат буфер за проблемите в пенсионната система. Има между два и Днес говорим за един милиард необходими средства за преизчисляване на всички пенсии, а в Сребърния фонд ги няма седем-осем. Къде са?! Те щяха да стигнат за седем години напред за преизчисляване на всички пенсии. Пари има! Важно е каква цел си поставяш? Какъв избор правиш? Какъв проблем искаш да решиш? Вие поставяте избора така: дефицит в НОИ или геноцид, както самите пенсионери са написали в петицията си до нас, на тези близо 2 милиона българи. Е, между избора дефицит или геноцид ние предлагаме трети разумно финансово, аргументирано бюджетно и справедливо решение за тези, които са дали целия си живот за градежа на България и на които ние днес дължим най-малко това. Приемете нашето предложение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожо Министър! Не само по тази точка, днес ще имаме много точки, в които директно ще става дума за справедливост и за това как протича животът на милиони хора в държавата. За мен един от най-големите дефицити на съвременното общество, натрупано през последните 30 години, е всъщност справедливостта. Ако има нещо, което всички ние – и гражданите на България, усещаме с фибрите си в обществото и е постоянна тема на разговор, това е несправедливостта. Тази точка и това наше предложение за актуализиране на пенсиите безспорно е част от проблема за несправедливостта. Не очаквам сега от речите Вие да се възторгнете ужасно и да го гласувате, след като очевидно имате нареждане да не го правите. Въпросът обаче е какво е значението и каква е цената на този разговор? Защото несправедливостите, които нито започват, нито завършват с актуализацията на пенсиите, са втъкани в структурата на обществото ни, всъщност водят до ситуацията, в която се намираме – до обезсмисляне на елитите. Трябва да Ви кажа, че ако има елити в момента, Вие сте в доста по-голяма степен такива. С тези си действия Вие обезсмисляте преди всичко себе си, защото олицетворявате властта в момента. Ще решим ли проблемите с несправедливостта, ако Вие сега вземете, та по някакво чудо гласувате този текст? Не, няма да ги решим. Но ще направим поне една важна крачка. Между другото, в рамките на днешния ден имаме поне 20-ина такива крачки, които бихме могли да направим. Някой вече каза – това, че навремето ние сме актуализирали пенсиите, не е довело пенсионерите до това да гласуват за нас. Именно затова предложението не е популизъм. Това, че ако Вие го приемете, то няма да доведе до това някой да гласува за БСП, за ДПС или за ГЕРБ – то ще доведе до намаляване на усещането за несправедливост, което няма да е достатъчно намаляване, за да не ни мразят всичките, и особено Вас, защото Вие сте начело. Тоест тук големият проблем за мен е в това – в състояние ли сме като политическа класа, като Народно събрание, като някакъв елит в тази държава, ако изобщо хора като нас могат да представляват такова нещо, в състояние ли сме по някакъв начин да покажем на хората, че нещо се променя, че има някакви крачки, които вървят в друга посока?! Пак казвам, това не е единственият текст. Откъде да вземем парите? Казаха се много доводи. Само че този проблем ние сме го поставяли и миналата година. И миналата година доводите, за да не се актуализират пенсиите по същия начин, бяха същите! Само че междувременно в рамките на тази година имаме 3,25% от брутния вътрешен продукт за военни разходи! Ние дадохме милиарди за военни разходи през тази година, а пенсиите на хората останаха неактуализирани! В рамките на НАТО в момента, след Съединените американски щати, България е следващата държава по процент от брутния вътрешен продукт за военни разходи и единствената с над 3%! По-голямата част от държавите в НАТО имат под 2% за военни разходи – ние имаме 3,25%! И сме на 18-о място по абсолютен размер на военните разходи! Тоест Вие с Вашия глас, с Вашето управление през тази година – 2019-а, заменихте актуализирането на пенсиите с пари, които отидоха директно във Вашингтон за американски самолети, които ще получим друг път! Това е резултатът от онова, което направихте! Тук чувам подвиквания – ако някой смята, че не е така, да дойде да ми го каже – ще влезем в разговор. Общо взето, подвикванията са каруцарски прийом – не вярвам, че е подходящ за тук. Та да се върнем сега на основата. Вместо военните разходи, това, което Ви предлагаме, е малко повече справедливост! И уверявам подвикващите, че тази справедливост Ви е необходима на Вас, защото Вие сте тези, които носят тази отговорност и Вие сте тези, които ще я понесете накрая. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Кутев, с една част от Вашето изказване аз съм съгласен. Не съм съгласен с какво?

харченето на пари за нещо друго – примерно за саниране, е, че пенсионната система изисква устойчиво финансиране! Ако тази година сме купили самолети, догодина откъде ще ги вземем тези пари? Въпросът с устойчивостта, с постъпленията в пенсионната система е изключително важен, защото в противен случай тази система ще фалира, защото няма да има източници на финансиране. От тази трибуна съм казвал: ако примерно султанът на една от арабските държави реши да подари на българските пенсионери тази година 10 млрд. лв., колкото е бюджетът на фонд „Пенсии“, българските пенсионери ще бъдат изключително щастливи, защото пенсиите им ще бъдат увеличени със 100%. Само че догодина трябва да търсим другия султан. Разбирате ли? Ето това е големият проблем. Основният въпрос е в устойчивостта на финансирането на пенсионната система. Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов. Втора реплика? Заповядайте, господин Михов. Госпожо Председател, госпожи и господа! Господин Адемов, Вие казахте това, което може би щях да го кажа по-непрофесионално. Но не мога да се съглася с аргументите – не на оръжията, да на пенсиите.

Заповядайте за дуплика, господин Кутев. Уважаеми господин Михов, тази войнствена позиция не ме учудва, честно казано, но ме възмущава. смисъл – ако сте тръгнали да воювате с някого в момента, това си е Ваш проблем и не мисля, че е нещо, което трябва да налагате на мнозинството. Даже ми се струва некоректно към колегите Ви, защото тук виждам доста хуманитарни хора, които не вярвам да са чак толкова любители на въоръжението като Вас. По отношение на това дали оръжие, или пенсии и дали е постоянна политика – господин Адемов, аз съм съгласен с Вас. Разбира се, че основният проблем е това да е постоянна политика и че всъщност нашият голям проблем в този случай, може би най-големият, е в това, че, подлагайки на съмнение функционирането на пенсионната система, ние постоянно обезкуражаваме участващите в нея, с което все повече я затрудняваме и я правим невъзможна. Пенсионната система си има собствени проблеми във връзка с демографските проблеми, тоест тя сама по себе си влиза във все по-трудна фаза. А с това, че много хора остават неосигурени поради недоверие в пенсионната система, ние го правим още по-драстичен проблема. И това е нещо, което бъдещите поколения ще трябва да решават задължително. Тук сте абсолютно прав. Проблемът обаче е, че ние в петък сутринта ще гласуваме като точка от дневния ред някакви минни ловци – два на брой. В смисъл – ние, като купихме самолетите, сега ще купуваме кораби от Нидерландия! Те сигурно не са много скъпи – най-вероятно са втора ръка и сигурно са важни за отбраната, с което аз по принцип съм съгласен. Но искам да Ви кажа, че това не е еднократно действие – това е политика, и то не е случайно, защото от покупката – военни разходи, ще Ви посрещнат я във Вашингтон, я някъде другаде, някой ще ни се зарадва, може пък и комисиона да се вземе – знам ли какви са мотивациите. Докато от плащане на пенсии тези работи ги няма! Не е случайно, че се минава към съвсем други разходи. Така че цялата тази последователност на пенсионната политика е важно да се прави година след година – ние сме длъжни да го правим. Пак се обръщам към мнозинството: скъпи колеги, Вие ще платите цената на това, че в момента – гледам, че две трети даже не ме чуват, е за първи път! И не за първи път виждам, когато се обръща цялата тази система – много от Вас след това остават с равносметката си. Надявам се да има повече хора, които накрая поне да си направите равносметката. Че няма да гласувате сега, ми е ясно. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Желева. После – господин Недялков. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Съдейки по дебата, който се проведе вчера и днес – по отношение на пенсиите, е необнадеждаващо това, че може би няма да се съгласите с нашето предложение за преизчисляване на пенсиите; съдейки по това, че в предни години логиката е такава каквото определи финансовият министър като рамка, такова трябва да излезе от тази зала. Но дебатът е нужен – нужен е, защото чрез бюджета на държавата ние заявяваме своите политики. И вчера, и днес Вие заявихте Вашата, като се съгласихте едвам-едвам, видиш ли, колко много ще дадем на пенсионерите, на едно 250 лв. минимална пенсия. Нашата политика е по-справедливата – тази, за която казахме, че се борим от години – това е преизчислението на пенсиите на много голяма част от пенсионерите. Тук няма да се съглася с това, което казахме преди малко, господин Адемов, че по този начин ние се борим за избиратели – видиш ли, това е някакво състезание за следващи избори. Не, това не е така. Независимо кой е гласувал за нас или за друга политическа сила, ние сме народни представители. Всички са се клели да се водим от интересите на народа. Ето затова ние днес правим това предложение защото защитаваме правата и достойния живот на възрастните хора. Много се изговори по тази тема днес от моите колеги – няма да продължа с мотивирането на нашето предложение. Но искам накрая като израз на волята на пенсионерите и защото ние сме избрани да бъдем техният глас в Народното събрание, да прочета едно писмо или част от него, защото е дълго, от името на много голяма група пенсионери. Длъжна съм да го направя, защото съм призована за това. „Уважаеми господа и дами депутати! Решихме да Ви пишем това писмо, провокирани от последното изказване на госпожа Менда Стоянова. За пореден път сме омерзени от лъжите, които поднесе тя така хладнокръвно. Тя твърди, че минималните пенсии се получават само от хора, които нямат пълен осигурителен стаж или са осигурявани на минимална заплата. Може и да има такива пенсионери, но всички ние, които сме работили дълги години, имаме и сме се осигурявали справедливо и достойно в този трудов стаж от 38 – 40 години.“ Извинете ме, че някъде може би не се разбира добре, но това е написано собственоръчно от някой възрастен човек. Продължавам нататък: „Госпожа Стоянова и министър Горанов твърдят, че ние с минималните пенсии получаваме ниски доходи, защото сме неквалифицирани хора, с неквалифициран труд или некомпетентни. В коя друга държава се отнасят по този начин и по този начин говорят за пенсионерите – така безмилостно за възрастните хора, работили честно и достойно през целия си живот и отдали се на труд към държавата?! Управляващите толкова ли нямат сили да се справят с кражбата във всички сектори на държавата, за да може поне пенсиите ни да достигнат прага на бедност, за да може да имаме достойни старини и да поемем глътка въздух?“ И накрая те призовават да гласувате по съвест, защото тази огромна несправедливост спрямо пенсионерите трябва да бъде поправена. Уважаеми дами и господа управляващи, гласувайте по съвест. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желева.

Радвам се, че в последните два дни най-активната тема са пенсиите – увеличаването размера на пенсиите, минималната пенсия – теми, които наистина са важни. На всички ни е известно и знаем, че възрастните хора в България се справят трудно с доходите, които получават. Но това е факт, който се дължи на управлението на различни политически партии през последните 30 години, а и 45 години преди това. Всички забравяме тези моменти. Всеки е много добър в опозиция, когато предлага, иска, неговото предложение е най-доброто, то е в унисон с исканията на хората – да, така е. И ние искаме и затова го предлагахме. Но къде бяхте Вие, когато „Обединени патриоти“ предложиха индексациите, тоест преизчисляването на всички пенсии, и минимална пенсия от 300 лв.? Защо Вие, като социална партия, не го бяхте вкарали в Програмата си тогава? Радвам се, че днес

С колко индексирахте пенсиите 2014 г.? С 3%! Защо сте забравили тези моменти? Защо лъжете хората? Вие се възползвате от нещастието и бедността на хората, за да ги заблуждавате – това е истината. Защото, когато управлявате, всички тези неща, които ги говорите сега, не ги правите! А за разлика от Вас, „Обединени патриоти“ стъпка по стъпка си изпълняват ангажиментите, които са поели. И не го правим заради гласове и заради избори, защото на последните парламентарни избори 10% от гласоподавателите патриоти“ са пенсионери. Но за нас това няма значение – ние сме последователни и работим за това. Така че може да погледнете Вашето управление, може да ги видите и да разберете как пенсиите стават 3 долара, как минималната пенсия е 150, за разлика от нашето управление в момента, което е общо с ГЕРБ, и ще стане 250 лв. Защо не ги направихте тези неща? Къде бяхте? Нали сте социална партия?! в днешно време Вие говорите едва ли не, че ще бъдете спасителите на бедните и отрудени хора в България. Ами това е пълна лъжа! Ако искахте да се погрижите, за тези 30 години, когато участвахте в управлението, можехте да ги направите тези неща. Аз съм сигурен, че дори и да дойдете да управлявате държавата отново, пак няма ги направите тези неща, защото приказките са едно, работата е друго. А това, което ние като „Обединени патриоти“ сме поели като ангажимент, го правим – не заради избори, не заради избиратели, а защото такива си ни принципите. Защото за нас е важно да се грижим не само за възрастните хора, важно да се грижим и за младите български семейства. Затова сме предложили освобождаване от следващата година от такси за децата – четири и пет-шестгодишните в детските градини, за да помогнем на младите български семейства! И ние го правим последователно. Ние не дрънкаме само тенджерите като Вас и да излъчваме цял ден по Вашата партийна телевизия дебатите, да се хвалим и да се гледаме. Не си споделяме във Фейсбука цял ден лъжи, които предварително са Ви подготвени като опорни точки и са раздадени на всеки един от Вас, и цял ден ги споделят във Фейсбука, за да настройват хората.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ангелов, тук изнесохте пламенна реч – не Ви виждам къде сте, защото трябва да Ви гледам, като Ви правя но тази пламенна реч и това словоизлияние надали ще промени нещата и факта, че дължите отговор на това, че по време на предизборната кампания 2017 г. казахте на българския народ, че ще направите преизчисляване на всички пенсии и увеличаване на минималната пенсия на 300 лв. Нашата партия също в предизборната си програма записа това: преизчисляване на всички пенсии. Сега ние предлагаме такова преизчисляване и Ви даваме възможност да си изпълните обещанието. Преди няколко точки тук се гласува минимална пенсия от 300 лв. Вие не подкрепихте това. Аз не мога да разбера Ваше предложение ли е или друго предложение? А това какво не е направила БСП е ясно. Вие може да кажете, че нищо не е направила, само че преди малко в репликата си или в изказването си доктор Адемов каза какво е направила Тройната коалиция, в която част от управлението беше и БСП, и изреди ред по ред какво е направила. И аз твърдя, че тогава пенсиите на българските пенсионери се вдигнаха с около 120 – 130, до 150%. (Шум и

които направи БСП. Мислите си, че с това неглижиране на чуждите предложения, изпъквате Вие. Ами не изпъквате! Просто не си изпълнявате обещанията и трябва да го заявите от трибуната. Няма да стане по-лесно, ако неглижирате предложенията на БСП. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков. Господин Кутев – втора реплика.

господин Ангелов, аз целенасочено се опитвам в редките вече случаи, когато се изказвам от трибуната на Народното събрание, да внуша идеята за отговорността, за личната отговорност и за това, че аз виждам много случаи, в които всеки от нас може да се изкаже, но не вярвам, че трябва да го прави всеки път, когато може да вземе думата. Аз лично винаги съм предпочитал да кажа нещо, така че да тежи и да има смисъл, някак си да е всеобщо признато. Не да скочиш на трибуната и да развееш байрака – това можем да го правим много хора сигурно, ама няма полза от него. Това е част точно от оня загубен рейтинг на елитите и парламента, заради която хората общо-взето доста сурово гледат на нас.

Тоест ние там сме последователни. По-непоследователни бих казал, че са колегите във Ваше лице от „Обединените патриоти“, защото, скъпи господа, Вие седите в тази зала, избрани от хора, които гласуваха срещу ГЕРБ. Вашите гласове, цялата Ви предизборна парламентарна кампания беше с риторика, която беше насрочена срещу ГЕРБ, след което Вие директно предадохте Вашите избиратели и отидохте да управлявате заедно с тях. Всичко, което говорихте тогава, включително за пенсиите, е обратното на това, което те правят. Това е един добър инструмент за ГЕРБ. Те го правят не за първи път – беше Яне Янев, бяха реформаторите, беше АБВ – сега сте Вие. Те винаги управляват с гласове на хора, които не са гласували за тях. Вие сте тези, които носите отговорността, че предадохте избирателите си и че онези, които не искаха да гледат Бойко Борисов и ГЕРБ, Вие сега, с техните гласове гласувате за това управление. Защо? Ами, защото Ви е добре да стоите на местата, да сте вицепремиер и заместник-председатели на Народното събрание, да разменкате някакви договорчета. Много е хубаво, но това е предателство! (Ръкопляскания Кутев. Господин Костадинов, заповядайте – трета реплика. Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Господин Ангелов, имам една реплика с три тирета към Вас. Уважаеми господин Ангелов, благодаря Ви за подкрепата. Благодаря Ви за това, че днес в този момент ще подкрепите предложението за преизчисляването, за това, че Вие извървяхте един доста дълъг и труден път в това предложение, и се надявам сега, както и заявихте от трибуната, макар и с много критичен тон към нас,

така наречената наша телевизия – тя е отворена, господин Ангелов. Всеки, който иска да каже нещо, да покрие част от аудиторията – ние имаме специфична аудитория – е добре дошъл, така че не се притеснявайте, заповядайте, чувствайте се нормално, тъй като, пак казвам, още веднъж ние днес с Вас сме в една посока. А по отношение на това, което е правила БСП в дългата си история и което не е правила, това е един много дълъг разговор, на който не му е сега времето. Ние можем да поемем и поемаме отговорността за това, което не е правила БСП

по време на Тройната коалиция, когато умножиш една нула дори и с 300%, пак е нула, нали? Ако ще и с 300% нулата да я увеличиш, пак е нула. Колко стана минималната пенсия тогава, че не помня?

твърдят, че могат да направят нещо и да помогнат на хората, а са имали тази възможност, не го правят. И другото, което ще Ви кажа: не се притеснявайте за електората на „Обединени патриоти“! Ние в предния парламент също бяхме част от мнозинството, но явно сте забравили. И подкрепяхме. И не сме излъгали нашите избиратели. Явно, Вие и това не помните. Още нещо ще Ви кажа. На европейските избори, ако ние бяхме излъгали нашите избиратели, нямаше да има двама евродепутати, избрани от нашата листа. Нямаше на местните избори от 120 общински съветници ВМРО да има 240 общински съветници и шест общински кмета – двоен резултат. Така че избирателите сами могат да си направят преценката кой ги лъже и кой не. Защото Вас са Ви гледали сеира 30 години! Благодаря, господин Ангелов. Господни Недялков, после господин Апостолов е заявил изказване. (Шум и реплики.) Спазваме добрия тон, нали колеги?

Аз не мога да приема аргументите – моето изказване ще е в тази посока – че съхраняването на стабилността на системата без нейното надграждане в случая е един от аргументите да не се прави нищо. Да не се прави нищо нито с минималните пенсии, нито с осъвременяването или така нереченото индексиране, или така нареченото преизчисляване. Вижте народът колко термини е измислил и ние сме ги привнесли тук. Аз мисля, че една система е създадена да решава някакви проблеми, а общественото осигуряване е система, която е призвана да реши точно проблемите в сферата на общественото осигуряване. И пенсиите са една част от него. Говорим точно за тази част. Всички имат съгласието – едва ли не, че проблемът с преизчисляването, осъвременяването, индексацията на пенсиите е един голям проблем, който с годините нараства. В същото време искаме да запазим системата в тези параметри – да не би тя да се гътне случайно или да се влошат нейните параметри, без да разрешаваме проблема. Това е един затворен кръг на управлението, който не ражда добри резултати. Тази система е призвана да реши тези резултати. Сами знаете, държавното обществено осигуряване е едно, имаме вече и частно осигуряване. Е, какъв беше ефектът от това, което беше направено? За първите, които ще получат пенсии от двата стълба на общественото осигуряване, сборът от пенсиите ще бъде по-малък, ако това е само в държавното обществено осигуряване. Що се отнася до разрешаването на проблема, който изцяло е признат между новите и старите пенсии – един проблем на несправедливостта в системата, той трябва да бъде решен именно в тази система, но с предизвикване на някаква шокова терапия. Не може друго! Самата система е показала, че може да оцелее, показала го е, когато един път пенсиите са били осъвременявани – няма да Ви говоря от кое правителство, под под чие управление. Тя е издържала и е продължила да се развива. Плюс това говорим за едно стабилно развитие на страната. Постоянно се хвалим с повишаване на кредитния рейтинг, а не предприемаме никакви действия точно за разрешаване проблемите на най-бедните слоеве – милион и триста, милион и четиристотин хиляди българи. Хайде да направим тази шокова терапия или поне от днес да я започнем в някаква посока! Благодаря Ви за вниманието.

в полза на в полза на Вашите избиратели, на които обаче реално по никакъв начин не защитавате правата. И само да Ви напомня като наследница на една стара, стара Ваша партия, откъде е започнал проблемът с пенсиите? Проблемът с пенсиите – кучето е заровено, както казват хората, е в един елементарен обир, който е станал веднага след 1944 г. Да, с двата милиарда по разказите на главния касиер на БНБ – двата милиарда лева пенсионни пари, които са изнесени от трезора на БНБ и са заминали за Съветския съюз заедно с шест вагона златен резерв на страната. Това са документи, срещу които не може да говорите! И оттам насетне искам да Ви попитам: нашите баби и дядовци, на които начислявахте тъй наречения слънчев ден, който аз съм виждал в тетрадката на моята баба, и насреща пишеше: „21 стотинки – слънчев ден“, срещу който получаваше 0,2 стотинки пенсионно удържане. С тези пари ли трябва да плащаме пенсиите? Много добре Ви е известно, че в момента тези, които работят, плащат пенсиите на настоящите пенсионери, а не отделят средства за техните си пенсии за следващи времена. Вие сте допуснали тази система да бъде пробита десетилетия назад и тя не може да стъпи на краката си. В момента тук излизате на трибуната и, замазвайки собственото си поведение,

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Съвсем кратка реплика. Уважаеми колега, делата не лъжат! Да излъжеш с постъпка е невъзможно. Вие се опитвате да го правите от вчера и днес. Няма как да стане! Постъпката Ви беше да натиснете зеленото бутонче за това, което сте обещали,

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър! Колега, това, в което обвинявате в момента нашата партия,

1862 г., ако не се лъжа. Още тогава работещите са осигурявали хората, които са били в пенсионна възраст. Така че това не е на Българската социалистическа партия. Запознайте се с историята на пенсионното осигуряване и тогава правете Вашите съждения върху него. Благодаря Ви, уважаеми господин Йорданов. Трета реплика ще има ли? Не виждам. (Реплики.) За дуплика? Господин Апостолов, ще направите ли дуплика? ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, много е радостно да се говори за натискане на зеления бутон. И аз обичам да натискам зеления бутон и не обичам да търкам, за разлика от Вас, червените килими тук,

изнизали от залата, тогава щяхме да имаме пенсия от 300 лв. и в момента щяхме да говорим за надминаване на прага на бедност, защото с преизчисленията по Швейцарското правило сега тя щеше да бъде 378 лв. Благодаря, господин Апостолов. Господин Шопов за изказване – заповядайте. Има ли други изказвания, колеги? Господин Свиленски. Други? Не виждам други. След господин Свиленски ще закрия разискванията.

И как им вадят кестените от огъня едни други. Какво да ги правим? Не можахме да ги научим и бъдещето им е ясно, като водите на рилските езера. тази приказка с това как някой отнесъл преди 30, 40 или 50 години Пенсионния фонд на България съм я разправял и аз в зората на демокрацията, във времето на синьо-червената мъгла и е част от оня фолклор, от който бяха и днес тук обидите за сини и червени боклуци и някои продължават да живеят и пилеят на тази кълка и да бъдат някакви в България. Аз няма да се връщам толкова назад – вярно ли е, не е ли вярно?! Може да е вярно, може и да не е вярно – нещата са по-актуални. Само преди две години и половина в предизборната кампания и аз го говорих, признавам си, си, записахме го в предизборната програма на „Обединени патриоти“. С третия в листата на Хасковския многомандатен избирателен район Николай от ВМРО – не знам защо му отрязаха главата от ВМРО – изключително страстно говорихме как ще се преизчислят, дето Ви казвам, един от източниците, по който може да стане това преизчисляване на пенсиите. Ние го говорихме, непрекъснато го говорехме как ще се преизчислят пенсиите – като се направят драстични промени в осигуровките, извадят фалшивите болнични на 600 хиляди души. Така ли беше, колеги, от „Обединени патриоти“? Точно така беше, какво Ви задавам въпроса?! Проглушихме ушите на хората – това беше един от източниците. И какво стана през това време, когато господин Симеонов беше вицепремиер точно по тези въпроси, когато НФСБ в момента има вицепремиер точно по тези въпроси – госпожа Мариана Николова, когато ВМРО има заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика и, както се вижда, госпожа Сачева е е кадър на господин Симеонов. На всички нас това ни е ясно и трябва да го знаем. (Шум и смях от ОП.) Аз се учудвам защо е този ехиден смях, господин Симеонов. Трябва да бъдете горди, трябва да го заявите и да го кажете в прав текст. И така, ето Ви нещо, което не беше направено, което не беше свършено и това беше една от причините ние от „Атака“, когато напомняхме и говорихме за това наше предизборно обещание, да бъдем толкова мразени. Затова, госпожо Председател, с Вашата решаваща помощ ни бяха отрязани главите и в момента сме независими в кавички народни представители. И аз Ви казвам, ето един от източниците, когато в 2020 г. пенсиите не се индексират. Ето, това е един от източниците, това е едно от перата, по които това можеше да стане, колеги. И други неща, които сме говори, които сме разправяли – фискалният резерв, който е много милиарди, скоро го уточнявахме – над който стои срещу нищожна лихва. Това са парите за Сребърния фонд, нали парите от приватизациите отиваха там?! Тези пари се съсредоточаваха, заради пенсиите на българските граждани.

се труди. Безброй предприятия можеха да бъдат държавни, но те бяха потрошени, най-вече по времето на управлението на Костов, който тогава също се оправдаваше с това, че пенсионните фондове били изядени, били профукани и незнайно къде отнесени от някакви предишни управляващи. Това са все теми, теми, теми и ще продължим да социализираме бедността, да се дрънкаме едни други, да се мразим, да се обвиняваме, докато не вземем стратегически, решителни, генерални мерки

Вчера господин Веселинов каза една истина, която е факт и аз ще я потвърдя, защото съм бил на преговорите, когато се водиха с ГЕРБ, за общата ни програма. Тогава Вашият лидер господин Сидеров беше съгласен на 180 лв. минимална пенсия и казваше: ние ще кажем на хората, че няма повече пари в бюджета. Ако не бяха господин Симеонов и господин Каракачанов тогава да настояват да се вдигне прагът на пенсията още, това нямаше да се случи. След това, на всички коалиционни съвети през тези години, даже съжалявам, че по-рано не Ви освободихме от групата, когато се повдигаше въпросът или от Валери Симеонов, или от Каракачанов за увеличаване на минималната пенсия и индексацията на останалите пенсии, господин Сидеров пак Благодаря, господин Ангелов.

Първо, пенсията можеше да бъде 300 лв., ако вчера „Обединени патриоти“ бяха гласували.

Второ. Господин Шопов, не сте прав тук за едни източвани фондове и така нататък. Никога, никога не е имало такова източване, защото системата ни никога не е била на капиталов принцип, тя е на разходно покриване. Така че тази мантра, че едва ли не навремето са били източвани – тук се говореше, не искам пак да квалифицирам техните знания, но това никога не е било. Просто сегашните работодатели, тези, които сега са работещи, плащат пенсиите на сегашните пенсионери. Това е, колеги, разходно-покривен солидарен принцип! Друг е въпросът обаче, уважаеми колеги, какво се случва с втория стълб?! Какво се случва и с третия стълб?! Какво имаме там, какви са партидите на хората, стимулираме ли ги хората по някакъв начин? Ето това трябва да бъдат големите дебати – в смисъл ние усещаме, че влакът идва към нас, но ние върху тях трябва да дебатираме, защото това наистина е един огромен, огромен проблем, на който

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин и госпожо министри? Уважаеми господин Шопов, ами да върнем годините назад. Преди 10 години какъв беше относителният дял на минималната пенсия спрямо минималната работна заплата? Относителният дял преди ГЕРБ да дойде на власт беше около 53%, сега относителният дял е около 39% и ще стане около 40. Това показва отношението на ГЕРБ към българските пенсионери. (Шум.) Нещо, което Вие казахте, и аз ще Ви опровергая. Вие казахте: „Вашата партия няма да направи промяната, когато дойде на власт.“ аз твърдя, че ние ще направим промяната, ще направим преизчислението на пенсиите и тези алтернативни бюджети, които предлагаме в последните три години, показват отношението на парламентарната група, отношението на БСП към всички социалноуязвими групи, защото всички ние в тази зала сме днес и сега, всички ние в тази зала днес трябва да променяме, а не

Много хубаво сравнение, много красиво, поетично. ПАВЕЛ ШОПОВ: Да не ми се зачита от времето, но ме накарахте да върна малко нещата. Винаги съм казвал, че един български мъж трябва да иде на три места в живота си поне по веднъж:

както в момента дебатираме, защото дебатът за преизчисляването на пенсиите е пряко свързан и с това, защото, като се вдигнеше минималната пенсия, щяха да влязат едни пари в икономиката. Според Кейнс завърта се чекръкът, завърта се колелото, икономиката тръгва и всичко тръгва нататък. И тук, госпожо Клисурска-Жекова, не съм съгласен с Вас, че Вие щяхте да го направите, ако бъдете управляващи, защото Вие не сте радикални противници на колониалния модел, защото и Вие щяхте да се съобразявате с Международния валутен фонд и с Борда, който беше наложен в България и който определя параметрите на този бюджет. Но как може така да се лъже, как може така да се фалшифицира? Това е гнусно, господин Ангелов, че Сидеров искал минималната пенсия да бъде 180 лева. Понеже сте оцапани до ушите

се чудихте какви опашати лъжи да измислите вчера. Господин Чуколов Ви говореше за една махала в Русе. В Пловдив има три-четири такива аналогични. Едната, най-емблематичната от тях, е Столипиново – и там не се лъже така бе, смях.) И ако всичко казвано от тази трибуна не беше защитено и имаше абсолютен имунитет

от 2005 г. говори за доходите на гражданите и в плана Сидеров се говори за пенсия от 500 лева (реплики от което направихме с Вас – за 300 лв., беше компромис, и то огромен наш компромис. И ние посочвахме източниците за това пенсията да стане 500 лева. Ние по пера защитавахме нашата теза и казвахме откъде ще се вземат парите. Така че… недейте да продължавате да петните патриотичната и националистката идея и да ставате за резил. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Мисля, че в тази зала всички сме патриоти. Господин Свиленски – за изказване. Това е последното изказване за този член. в духа на добрия тон и етичните изказвания да говорим истини от тази трибуна. И тук се обръщам към колегите от „Обединени патриоти“ и по-скоро по-скоро към колегата, който вчера в „Референдум“ произнесе една лъжа. Днес от тази трибуна я произнесе още веднъж и си мисли, че като я каже десет пъти, хората ще забравят, че именно „Обединени патриоти“, управлявайки вече повече от три-четири години България повече от три-четири години, да, от 2014 – 2015 г. насам, не направиха така, че пенсията да стане 300 лева. И давам факти: записвайте си, колеги, и ги запомнете или ги извадете от стенограмата

дава всички, които са се завъртели в групата. Може да са били и 17 – прав сте. Така, прав сте за това. 17 и 11 е 28. Предложението тогава за повишаване на пенсия знаете ли от колко човека беше подкрепено от тези 27 човека? Знаете ли от колко беше подкрепено? Беше подкрепено от 7 човека, уважаеми колеги, а не бяха стигнали и не можа да мине с 4 гласа. Тоест не БСП, която е в опозиция и която няма как да Ви подкрепи предложението, е виновна за това, че Вашите 300 лева не минаха. Вашето двулично поведение и тогава, и вчера, и днес показва, че Вие искате да лъжете българските граждани, искате да лъжете тези милион и двеста български пенсионери, защото даже и тогава да сте се двоумели между властта и това да бъдат задоволени българските граждани, вчера всичките 19 човека бяхте „против“ и нито един от кумова срама не гласува „за“, поне да има сега очи да излезе и да ми направи реплика. Всички до един гласувахте – 19 човека. Лъсна Ви лицето – това двуличие. Цяла кампания на гърба на пенсионерите и накрая тук два пъти, три пъти гласувания, три предложения гласувахте „против“ тристата лева. Много е важно не да се връщаме в 1945 г. и какъв бил фондът? Много е важно сега, 2019 – 2020 г., да направим нещо. Аз вчера призовах и се опитах нещо да направя, за съжаление, няма чуваемост в тази зала. След няколко часа ще гледаме големия бюджет, където предлагате петстотинте

Последно изказване беше това. Предишният изказващ се първо определи, че в миналия мандат „Обединени патриоти“ са били управляваща политическа сила. (Реплики от ОП.) Абсолютна, абсолютна лъжа, ВМРО не е участвала в управлението в миналия мандат. Втора лъжа определено беше, че имаме 21 народни представители в миналия парламент. Абсолютно невярно! Абсолютно невярно! „Обединени патриоти“ влязоха с 19 народни представители. Към момента на гласуване на бюджета и предложението за 300 лв., което беше наше, групата съставляваше 17 народни представители. Следващата лъжа е свързана с гласуването. При прегласуването за 300 лв. – от 17 народни представители от „Обединени патриоти“ са гласували 14, трима са отсъствали в този ден, не са били по уважителни причини тук. Така че проверете стенограмите, проверете протоколите и нека да не манипулираме общественото мнение, тъй като ще бъде излъчен дебатът от

Аз благодаря, госпожо Председател, за предоставената възможност, още веднъж да кажа на българските граждани защо нямат днес 300 лв. пенсия. Господин Богданов, поправих се – не сте 21, 17 сте, така е, но е факт, че с четири гласа не мина, и четири гласа ги нямаше от Вас. Четири гласа ги нямаше от Вас! Това е факт! Има ги стенограмите. Оставете го това. Вчера колко човека бяхте в залата? Знаете ли с колко гласа не мина предложението за 300 лв.?! Със седем. Е, български граждани, ясно ли Ви е защо нямате 300 лв. пенсия – защото тези 20 човека Ви излъгаха. Защото те Ви подведоха, защото те гласуваха против това да има 300 лв. минимална пенсия. Продължавайте да им вярвате, защото с Вашите гласове те правят след това… Колеги, закривам разискванията. Процедура, господин Иванов? Аз закрих разискванията, да. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Председател, предлагам да подложите на гласуване процедурата за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до 20,00 ч. Благодаря.

съвет. (Реплики отляво.) Нека да изгласуваме тази процедура и ще Ви дам думата. Щом не е свързана с обратна процедура, ще Ви дам думата. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от господин Иванов за удължаване на времето

дами и господа народни представители! Процедурата наистина ще ми бъде съвсем кратка и тя се състои в следното. Госпожо Председател, тъй като предстоят отсега нататък много важни гласувания, за да няма подвиквания от задната част на залата, моля Ви, след като показвате резултатите от гласуванията, да давате резултатите от гласуването и по групи,

на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Таскова и група народни представители. Колеги, понеже

Колеги, понеже всички гласуваме отведнъж, системата блокира. Изчакайте мъничко, всеки ще успее да гласува. Просто не че има проблем, задръства се системата. Нали така?

И при мен има проблем. Отменете гласуването, аз също имам проблем, както и много от колегите. Отменете това гласуване. Моля, режим на гласуване по неподкрепеното предложение на госпожа Таскова и група народни представители. (Шум и

В редки случаи залата е толкова пълна и толкова много народни представители искат да гласуват, затова се получават тези проблеми. Ще изчакаме колегите.

Сега подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

и група народни представители. Гласували 215 народни представители: за 102, против 12, въздържали се 101. Предложението не е прието. Преминаваме към предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители,

Благодаря, госпожо Председател. Аз искам процедура по прегласуване, защото групата на „Обединени патриоти“ май се обърка при гласуването. (Реплики.) Искаме прегласуването, за да няма след една година

§ 4: „§ 4. Подадените до влизането в сила на § 3, т. 10 заявления по отменения чл. 69г от Кодекса за социално осигуряване за отпускане на пенсия се разглеждат по досегашния ред.“ ред.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Подадените до влизането в сила на § 3, точки 21 и 22 заявления по Част втора „А“ от Кодекса за социално осигуряване за прехвърляне на пенсионни права се разглеждат по новия ред.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представител. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 6 и 7: „§ 6.

и Националната здравноосигурителна каса извършва анализ и разработва мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване.“

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване: редакциите на параграфи 4 и 5 по Доклада на Комисията; създаването на нови параграфи 6 и 7, подкрепени от Комисията;

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“ и се обосновавам конкретно

Това предложение с Преходни и заключителни разпоредби на бюджета, без обсъждане, без да се вземе мнението и на редовия състав, просто е Ваше решение, без да се съобразите с реалността в тези две силови служби. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Министър Горанов е тук, така че можем спокойно да продължим. по допуск в залата от Министерството на финансите: Росица Велкова Желева – заместник министър на финансите, Добрин Пенджуров – директор на дирекция „Бюджет“, Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“, и Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“.

залата. Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите лица в залата. Моля, продължете с представянето на Доклада.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

числото „4 202 545,5“ се заменя с „4 204 346,9“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мария Цветкова и група:

на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0“ се заменя с „25 029 825,0“.

на ред 1. Предоставени трансфери за: числото „12 257 473,7“ се заменя с „12 257 528,7“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група: „В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1.

се заменя с „1 080 969,1“; - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „980 140,6“ се заменя с „981 213,8“; на ред 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „1 388 293,2“ се заменя с „1 486 на ред 2. Капиталови разходи числото „2 890 353,1“ се заменя с „3 032 509,6“; на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „2 468 493,8“ се заменя с „2 610 650,3“; - ред 5. се изменя така: „5. Резерв за устойчиво развитие на регионите, непредвидени и/или неотложни разходи 881

„4 202 545,5“ се заменя с „5 316 081,3“; - на ред 1.2. Държавното обществено осигуряване числото „4 312 531,4“ се заменя с „4 905 391,5“; - създава се ред 1.6.: „1.6. Държавни висши училища 25 000,0“;

Средствата от резерва по ал. 1, раздел ІІ, ред 5.4. и 5.5. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. (6) Фондът за Северозападен регион се управлява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. (7) Националният Фонд за инвестиции се управлява от министъра на икономиката. (8) Източниците на средства за фондовете по ал. 5 се планират в централния бюджет и се управляват по ред и начин като сметка със средства от Европейския съюз. За целта министърът на финансите внася проект за наредба, която се утвърждава от Министерския съвет.“ Комисията не подкрепя предложението.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

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва по приложена таблица. (2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва по приложена таблица. таблица. (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва по приложена таблица. (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва по приложената таблица.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение – чл. 1 от Закона за държавния бюджет да бъде гласуван

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя обратно предложение.

и след това, естествено, да бъдат разгледани останалите предложения, направени от народните представители отляво и от цялата зала. Уважаеми колеги, първо, има и конституционно решение в тази връзка и Вие много добре го знаете, затова мисля, че е съвсем нормална логиката на предложения от Министерския съвет бюджет, който преди няколко седмици гледахме на първо гласуване, след това и в Комисия. Мисля, че е нормално да… Извинявам се, колеги, не ме чувате. (Реплики.) Разбрах Ви. Благодаря. Все пак, колеги, исках да завърша и да кажа защо смятам, че трябва да остане нормален редът и да бъде

Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

(ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Моля да подложите на гласуване в пленарната зала да бъдат допуснати по обсъждането на Законопроекта за държавния

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна необичайно краткия анализ с това, че са напълно неоснователни критиките към Партия ГЕРБ и техните сателити по отношение на ефективността на тяхната бюджетна политика. И причината е много проста: те нямат бюджетна политика и няма как да се оцени ефективността от тази гледна точка като политика. Има бюджет, има счетоводен подход, има изравнен бюджет, но политика няма. Какви са аргументите? Продължаване действието на плоския данък – да, приет от Тройната коалиция – е отказ от бюджетна и фискална политика, тъй като данъкът е плосък. Няма значение –бедни и богати, няма значение – млади и стари, няма значение – износители и вносители, няма значение какви групи стоки се потребяват, данъкът е плосък по отношение доходите на физически лица и по отношение доходите от корпоративен данък. Няма нищо обвързано с икономическото развитие на България от гледна точка на икономически растеж и на решаване на регионални проблеми, поради което ние предлагаме конкретни решения. не сме съгласни с твърдо и умишлено налаганите песимистични прогнози за брутен вътрешен продукт – справка, в последните три години разминаване между прогнозите на управляващата коалиция с водач ГЕРБ за равнището на брутния вътрешен продукт и реално отчетения брутен вътрешен продукт. Искам да напомня, че нашите аргументи се оказаха реални, защото отчетеният брутен вътрешен продукт през 2017 г., 2018 г., очевидно и в 2019 г. ще бъде дори по-висок от нашите прогнози. Умишленото занижаване на брутния вътрешен продукт, респективно на бюджетните приходи, се прави с различни цели, в това число да може така нареченият изкуствен излишък да бъде преразпределян от управляващите без санкцията на българския парламент. Какво предлагаме ние? Ключови предложения в чл. 1, които касаят целия бюджет. Първо, ние категорично предлагаме прогресивно данъчно облагане. Прогресивното данъчно облагане е господстващо в Европейския съюз. Сто пъти сме казали, че няма развита страна, няма страна, която да е била развиваща се и да е станала развита без прогресивно данъчно облагане. Ние предлагаме умерено прогресивно данъчно облагане, фактически половината от средните показатели на развитите страни в Европейския съюз. Тази стъпка е необходима, тъй като ние не сме съгласни със задълбочаващата се социална поляризация. Индексът на Джини, по италианския икономист Корадо Джини, за България е 40, средният за Европа –28,9; за източноевропейските страни, бивши социалистически, е под 30. България е не само най-бедната, но най-социално поляризираната страна. С въвеждането на прогресивен данък ние ще решим икономически проблеми, ще решим социални проблеми и ще възстановим социално-икономическата справедливост. Втората група предложения са свързани с бюджетна и фискална политика чрез диференцираната ставка по ДДС. Уважаеми колеги, какви са фактите за Европа? Франция – 20% ДДС общо; 10% за групи хранителни стоки, безалкохолни напитки, културни и спортни събития, 5,5% за медицинско оборудване, за някои видове храни, за книги;

култура, спорт; нулева ставка за определени услуги, свързани с транспорта. Какво правят нашите посестрими? Чехия – четири диференцирани ставки на ДДС – общо 21%, след това 15, 10, четири ставки – 27%, 18%, 5%, нула процента. Ние предлагаме европейски практики. Ние искаме да прилагаме европейския опит за прогресивно данъчно облагане и за диференциран подход в ДДС. Освен това третото ключово предложение на БСП е свързано с обвързването на бюджета с икономическото развитие. Ние на практика сме против двукратното намаляване на капиталовите разходи и, завършвам, предлагаме инвестиционен фонд с 800 млн. лв., който ще намали регионалните различия, ще задържи младежите и населението в изоставащите региони и ще направи възможен растежът от 4,5%. Има алтернатива, тя е разчетена в конкретни данни и е проевропейска.

Само че на Вас ли да обяснявам като сте един от хората, които най-добре в тази държава знаете, за какво става дума. Не зависи от нас, господин Гечев, хайде да го кажем честно от трибуната. Аз винаги съм напомнял, че почти половината от времето на прехода сте управлявали Вие от БСП. Защо нещо не мръднахте, защо нещо не направихте през това време? Спомняте си, че данък добавената стойност беше въведен в далечната 1994 г. на 1 март.

това да бъде основен данък, защото той е върху населението, върху потребителите, защото най-лесно се събира и по много други съображения, които до до известна степен са теоретични, до известна степен са продиктувани от практиката така и все така. Това е един от критериите, по които се съди коя партия е системна и коя не е системна. Какво значи системна партия всички ние знаем много добре, която се е подчинила на определени отвън условия, които са ни наложени като на победена държава в несъстоялата се трета световна студена война

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Шопов, частично съм съгласен с Вас. Това, което не съм съгласен, е: първо – да, наистина ДДС е въведено 1994 г. Оттогава досега то не е променяно, а трябва да бъде променяно. Не съм съгласен с извода, че някой ни налага недиференцирано ДДС. Няма никакви политически и други причини, няма никакъв аргумент западноевропейските страни или нашите партньори да не приемат диференцирана ставка. Ако имате предвид Паричния съвет, това е друг разговор, на който не му е мястото тук, в бюджета. Ако има ограничения, те са със Закон за Паричния съвет, който беше въведен – въведохме го заедно с Международния валутен фонд, но в случая обсъждаме бюджета. Уверявам Ви, няма никакви политически, външни или вътрешни причини, които да задължават България да поддържа данък върху добавената стойност, с единственото изключение за туризма от 9%. Разбира се, в продължение на Вашия въпрос, като казах, че частично съм съгласен, то е свързано с диспропорцията между преки и косвени данъци и защо богатите страни имат нужда от това ние да събираме повече косвени данъци и да имаме интерес. Преките данъци са върху доходите на физическите лица и фирмите. Косвените – основните са ДДС, акцизи и някои други, но тези са основни. Колкото повече сме обвързани с пълненето на бюджета с косвени данъци, толкова повече пълненето ще зависи от търговския оборот. Ако задам въпроса от търговския оборот, в това число и колегата Горанов, като влезем в супермаркета – питам и нашите студенти – какви стоки виждате, колко от стоките вътре са български? От хранителните стоки са само 20%. Да, някои неофициално има интерес така да си пълним бюджета. Ние нямаме такъв интерес. Ние искаме да видим повече български стоки на рафтовете, което ще рече, че искаме бюджетът на България да е обвързан с икономическото ни развитие,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, господа министри! Предложението, което заедно с колегата Юлиан Ангелов правим в приходната част на бюджета, е свързано с чл. 50 в разходната част, което засяга дейността на народните читалища и на регионалните библиотеки. Мотивите, които ме карат да направя това предложение, ще изложа в разходната част, но все пак с няколко думи да обрисувам за това предложение. Факт е, че двадесет и седемте регионални библиотеки към предложените цифри в бюджета от Министерския съвет до момента успяват да покрият част от предвидените увеличения във фонд „Работна заплата“, но те не могат да догонят десетте процента, които се предвиждат в бюджетния сектор. Смятам, че регионалните библиотеки като изключително важни, а в крайна сметка, отговарящи на административното деление на страната, не са толкова голям разход за един бюджет, какъвто е този на държавата, могат да бъдат поети тези разходи, които се равняват на 263 хил. лв. По отношение на народните читалища. Това, което към момента е заложено, разбира се, е една добра стъпка, съобразено с цифрите, които са през настоящата 2019 г., но ние смятаме за недостатъчно Да, тези средства ще стигнат за фонд „Работна заплата“, вероятно за някакви обезщетения и за средства, които ще са свързани с други разходи разходи – режийни и така нататък, но по никакъв начин няма да имаме средства, които да подпомогнат читалищата в тяхната конкретна дейност по изпълнение на културната програма, които те са си заложили. Знаем, че по-големите общини успяват да дофинансират дейността на читалището, но в по-малките населени места, където тези средища на културата са единствената културна институция, там почти не остават средства за развитие на някаква културна дейност. Затова правим и предложенията в Приходната част,

Това е увеличение с 1 млн. 801 хил. 400 лв. в Приходната част, което съответно се пренася и в ал. 2, Раздел III „Бюджетни взаимоотношения, трансфери и нето“, където се променят цифрите със съответния 1 млн. 801 хил. 400 лв. Смятам, че това предложение ще даде една възможност и глътка въздух на читалищата и на регионалните библиотеки да имат по-добри условия и по-добри възможности за развитие на своята дейност, а именно

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, аз ще обърна внимание на един изключително тежък въпрос, който десетилетия наред е неглижиран от това управление, касае се за Северозападния регион – това са Видин, Враца и Монтана. В нашите предложения по бюджета сме предложили да се създаде един нарочен, специален фонд „Северозапад“, в който да има едни 300 млн. лв. Предвидили сме и откъде ще дойдат тези пари, защото в Северозапада без целенасочена нарочна политика и финансиране регионът ще продължава да се отчуждава от България и пропастта между него и Европа ще продължава да расте, въпреки че географски той е най-близо до Запада, до Европа, финансово, икономически и социално той е най-далече и се намира в страните от Третия свят. Без развитие на този стратегически за България регион самата България като държава не би имала нужното развитие и подем, защото той е изключително важен, той е входът и изходът на България към Западна Европа. Северозападът, за съжаление, е на дъното по всички класации – по бедност, по доходи, по безработица, по демографска катастрофа. Няма как да излезем сами от този Параграф 22, защото в Северозапада няма инвестиции, защото няма хора, кадри и няма кадри, защото няма инвестиции. Така се въртим вече десетилетия в този омагьосан кръг. Хората от Северозапада направиха подписка и събираме подписи за създаването на този фонд. Без ясна визия, политика, очертаваща грижата на държавата за десетилетия напред за този регион, пропастта между него и останалата част на България ще продължава да се задълбочава. Това е недопустимо, защото Северозападният регион също е част от България, и то съществена, важна част. Там все още живеят, макар и като в един резерват, достойни българи, достойни хора, даващи своя дан, своята лепта за развитието на България. Те заслужават държавата да се погрижи за тях. Ето защо ние сме създали този текст в нашите предложения и се надявам да го подкрепиме – поне тези колеги, които сме от Северозапада и от останалите политически сили, а „БСП за България“ категорично ще подкрепи този текст, защото то е и наше предложение, за създаването на такъв фонд – нарочен фонд за Северозапада, в този размер от 300 млн. лв. Мисля, че той не само е необходим, той е задължителен.

част от този регион да премине към Румъния. Това е един вик за помощ на хората от Северозапада, това е един апел към Вас, управляващите и към това правителство, да се обърне специално внимание на Северозападна България, защото тя, както казах, по последни данни е на дъното на всички възможни негативни Затова, моля Ви, подкрепете това наше предложение, касаещо Северозапада. Обръщам се и към хората от Северозапада: Вие няма да останете забравени поне от „БСП за България“! Благодаря Ви.

за 2019 г. брутният вътрешен продукт е в размер на 3,4%. Както и Министерството споменава, основният двигател на брутния вътрешен продукт – на ръста, това е вътрешното потребление, което Вие сте записали, че е 5,7%. Но тук, като погледнем малко по-надолу, се вижда, че основен двигател на това потребление е вносът на стоки и услуги, но за разлика от други години, през 2019 г. той е 0,2.

вътрешното потребление? Оттам идват още няколко въпроса за приходите през следващата година. Знаете, господин Министър, че основен двигател на икономиката в България е строителството. То е нещо като автомобилостроенето за Германия и винаги, когато строителството е в ръст, данъчните приходи лесно се събират и винаги бюджетната хазна е пълна. хазна е пълна. Виждаме, че строителството намалява своя темп на растеж, което не е и няма да бъде проблем тази година, но ако продължава така следващата година, и то в края ѝ, ще бъде застрашена приходната част от бюджета. Господин Министър, Вие в приемането на пакета на данъчните закони не можахте да прокарате някои Ваши рамки и норми, с които да събирате по-ефективно данъците от сектор „Строителство“, така че се притеснявам дали ще можете да си изпълните и приходната част в края на годината, а и следващата 2021 г. Следващата точка, която ще е последна в моето изказване, това е ефективността на разходите. Всеки път Вие казвате, че този бюджет е повече от същото. Да, вижда се, че в бюджета наистина давате повече по сектори, но ефективността на разходите не виждам да се отразява и това се наблюдава в сектора на здравеопазването. Смятам, че с тези фундаментални проблеми през следващата година наистина ще има проблем

до голяма степен обезсмисляме по-нататъшните коментари и разговори по тази тема, дори да имаме гласуване, което да доведе до някаква промяна и приемане на предложения на опозицията, това нещо няма да даде необходимия ефект. Именно по тази причина аз ще се опитам, макар макар и краткото време, което имаме на второ четене, с изказвания да Ви убедя да подкрепите именно нашите предложения. Неслучайно сме разгледали всеки един детайл от бюджета и сме заложили различни параметри от тези, които предлага Министерството на финансите, разбира се, с една-единствена цел: в този бюджет да влязат действително политики. Да влязат политики, които да бъдат обърнати именно към тези сектори, които през годините сме забелязали, че имат необходимите липси, необходимите дефицити, които се отразяват до голяма степен и пагубно на някои от ресорите. Аз мисля, че господин Горанов до голяма степен би могъл да се съгласи, защото по този начин с нашите предложения за увеличаването на някои от приходните части на бюджета ще развърже до голяма степен и ръцете му по отношение на това, което трябва да се направи, както в сектор „Здравеопазване“, в сектор „Води“ и във всички останали сектори, които са в недостиг. Аз ще направя аналогия със завършването на тази година. Онзи ден излязоха данни, че има една немалка част, която предстои да бъде изхарчена, тоест излишък в държавния бюджет, именно нашите предложения дават възможност тези излишъци да бъдат предвидени още в самото гласуване на бюджета по съответните министерства, в съответните отрасли, където през годината е забелязан недостиг. Тук само преди няколко часа гласувахме Закона за държавното обществено осигуряване, вчера гласувахме Закона за Здравната каса и коментирахме какви липси има, какви недостатъци. До голяма степен това ще облекчи и Министерството на финансите, и министър-председателя, когато разпределя средствата от този излишък, за да могат всички бенефициенти, тоест общините, до които които не са достигнали пари, с това, което предлагаме, при тях да може действително да има финансов ресурс, който да може да посрещне техните нужди, които никак не са малки, както се оказа. Ние говорихме тук в един дебат с господин Горанов по отношение на водите. Господин Горанов, мисля, че с нашето предложение даваме възможност да ревизирате и тези политики, защото увеличаването на приходите примерно с акцизи, с мита – косвени, преки данъци, които сме направили, ще Ви дадат една наистина сериозна възможност да изпълните това, което и опозицията иска, което и Вашите избиратели, разбира се, Ви го поставят като акценти, като ангажименти в разговорите за тях. Защото, знаете, във всяка една сфера си има своите искания, своите недостатъци, които Вие търсите начин да реализирате. Така че, уважаеми колеги, аз Ви призовавам много внимателно да прегледате всичко това, което е предложено от опозицията като текстове, като варианти в чл. 1, защото, още веднъж да напомня, гласувайки чл. 1, гласувайки общата рамка на бюджета, оттук нататък каквото и да говорим, ще остане като празни приказки. Наистина един призив, един апел: да се приемат всички тези предложения, които са направени тук в момента, за да може в крайна сметка да имаме един работещ бюджет, който да удовлетворява, разбира се, не на 100% исканията на всеки, но до голяма степен да се доближи до нуждата, както на съответните министерства, така и на обикновените граждани, където министерствата трябва да положат необходимите усилия да се постигнат и резултатите, които се търсят. В крайна сметка нито един тук в тази зала не търси нещо да се направи, което да бъде в ущърб на един или друг, а мисля, че предложенията на БСП в тази посока са, да не кажа, най-работещите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Реплики? Не виждам. Господин Тишев, имате думата.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 да има увеличение на приходите, съответно на предвидените разходи. Защо предлагаме увеличение на приходите? На първо място, защото, както всички в тази зала знаят, накрая на годината бюджетът така е сметнат, че ще излезе на излишък. Това го знаят дори децата извън тази зала: че откакто ГЕРБ управлява министрите на финансите, може би с изключение на Дянков, винаги залагат така параметрите, че накрая в държавния бюджет, в хазната, да влизат повече пари, отколкото са заложени в този документ, който ние в момента обсъждаме. И дори в края на миналата година, няколко дни след като приехме държавния бюджет за 2019 г., в предаването „Панорама“ господин Горанов призна, че той реално очаква по-висок брутен вътрешен продукт, разбирайте по-високи приходи в държавния бюджет, и той посочи такива цифри, точно такива, каквито ние впрочем бяхме заложили в нашия алтернативен бюджет за 2019 г. И това след това във времето се потвърди. Второ, защото смятаме, че се изтърка технологията да подценяваме приходите, съответно да даваме реални или надценени разходи и накрая на годината да събираме повече пари. И след това започваме всички, разбирайте Министерството на финансите и Министерският съвет, да се тупат по гърдите и да казват как приходните агенции работят толкова добре, че събират повече приходи, как правителството създава такива добри условия на живот и на бизнес среда, че, от една страна, бизнесът работи все повече и плаща повече данъци, от друга страна, се увеличават заплатите на българските работници и съответно оттам автоматично преките и косвените данъци растат, съответно бюджетът се пълни. Ясно е, че нито едно от тези три неща не е вярно. Първо, по заплати сме последни в Европейския съюз. Имаме драматичен спад на преките чуждестранни чуждестранни инвестиции, а доколко събират данъците и колко добре работят приходните агенции, при положение че около 30% е сивият сектор в България, тоест оттам никакви данъци, нито преки, нито косвени не се събират, включително от ДДС, мисля, че всеки сам може да си отговори. На следващо място, защото с увеличаването на държавните разходи, след като увеличим приходите и ги преразпределим през разходите, по този начин директно стимулираме българската икономика, което автоматично в следващия момент ще се върне като увеличение на приходите в държавния бюджет. Защото чрез увеличаването на приходите в държавния бюджет даваме възможност за увеличаване на доходите на българските граждани и то на тези с най-ниски доходи. Имайте предвид, че това също автоматично ще подкрепи икономическото развитие на България, защото хората с най-ниски доходи, било то пенсии или заплати, няма да тръгнат това увеличение да го спестяват. Те ще го вкарат директно в търговията, и то местната търговия, което ще стимулира икономиката и най-накрая ще доведе до икономически растеж – това, от което имаме изключително нужда. Не на последно място, защото чрез увеличението на приходите и после разпределението на тези пари през разходите, искаме да помогнем на българските общини – тези, които са най-близко до българското население. И в предни дебати е ставало дума, че така се залагат параметрите в държавния бюджет, че в крайна сметка винаги той е на излишък, а общинските бюджети са хронично недофинансирани. А общините – ето един пример осигуряват 80% от социалните услуги в полза на населението, с какви пари да го направят това? Ами дайте да ги подкрепим! И може би на последно място, защо предлагаме това увеличение на приходите? Защото ние просто искаме да изпълним Закона за държавния бюджет на Република България, където се казва, че Народното събрание разпределя приходите и разходите, и то реалните приходи и разходи, а не постфактум с постановление на Министерския съвет министър-председателят. В заключение: държавният бюджет не е някаква бакалска сметка, в която просто трябва да изравним приходи и разходи и сме готови. Държавният бюджет е инструмент, той е политика за това как ще се развива страната в следващата година, в какви посоки, кои са ни приоритетите, а в по-дългосрочен план, в тригодишния финансов период. Да, приключвам. И тъй като не Министерството на финансите е това, което гласува или определя държавния бюджет, а това Народно събрание, ние сме хората, които ще определим разпределението, ще определим размера на приходите и разходите. Аз смятам, че

Реплики? Имате право на изказване. Имате думата, уважаеми господин министър Горанов. Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! Искам да изнеса статистическа информация за последните няколко години по отношение на планираните по държавния бюджет приходи и тяхното изпълнение. Защото факт е, че правителството в съответствие със Закона за публичните финанси и ролята му по Конституция да изпълнява бюджета има възможност да размества по реда на Закона за публичните финанси определени разходни показатели. искам да изнеса статистика по отношение на плана и изпълнението на приходите по държавния бюджет в съответните години за последните няколко, за да канализирам дебата по отношение на грешното планиране на приходите и използването на така наречения излишък, ние наричаме текущо превишение на приходите над разходите в съответните периоди на изпълнение на консолидираната фискална програма. За 2016 г. по закон в тази зала сме планирали да постъпят по държавния бюджет 20 млрд. 623 млн. 591 хил. 500 лв. В резултат на изпълнението на бюджета по държавния бюджет в същата година са постъпили 20 млрд. 688 млн. 341 хиляди, или преизпълнение на приходите с 64 млн. 749 хил. 500 лв., или отклонението от прогнозата е 0,3%.

За 2019 г., колеги, в държавния бюджет е предвидено да постъпят 25 млрд. 693 млн. 229 хил. 800 лв.

е неизпълнение с 0,2%. Искам да Ви уверя, че текущата статистика за изпълнението на бюджета дава възможност за определена гъвкавост по отношение разходната част на бюджета. Тя иманентно е присъща не само от делегацията на чл. 105 и чл. 106 от Конституцията, а и от това, че в края на краищата изпълнителната власт е длъжна да има възможност да реагира при определени ситуации. Искам също да Ви уверя, понеже това често е център на дебат, че в нито един миг правителството не е нарушило Закона за държавния бюджет, доколкото в нито един миг правителството не е изхарчило, за разлика от предишни години, когато подобна възможност съществуваше в Закона за държавния бюджет и в Закона за устройството на държавния бюджет, правителството не е изхарчило нито един лев, нито една стотинка, нито една десета от стотинката от преизпълнение на приходите. Големият дебат за качеството на планиране, ако се свежда до 1,4% най-голямата грешка, която сме допуснали през 2017 г., извинявам се на народните представители, но все пак 1 – 2% грешка в планирането може да се допусне, особено когато говорим за такива огромни агрегати и за такива дългосрочни периоди, при които икономиката може да вземе каквато посока прецени. Това, в което искам да Ви уверя, е, че за следващата година бюджетът е планиран по същия консервативен начин. Очаквам да наваксаме това неизпълнение от тази година от 0,3%. Надявам се следващата година да го уцелим до нула. Но Ви уверявам, че всички предложения, които сте направили, колеги – повече по чл. 1 отношение няма да взимам,

4,5% дефицит спрямо консолидираната фискална програма. До това, колеги, водят всички мерки, които Вие сте предвидили. Всъщност грешка! 4,5 млрд. по-малко от 4,5 на сто дефицит, 4,5 млрд. лв. е разминаването между приходите и разходите, ако всички предложения на колегите от левицата бъдат инкорпорирани в чл. 1 на Закона. Не че предложенията, които сте направили, нямат своя логиката и резон, но най-доброто изражение на политиката на правителството е да търси баланс между приоритетите. Не може, колеги, всичко да е приоритет. И преизпълнение на приходите – няма, има изпълнение на приходите.

И да говорят истини. Когато дават данни за бюджетните приходи, не е ли логично, че той, господин министърът, трябваше да каже данните за брутния вътрешен продукт и да обясни защо расте с 1,5 – 2 млрд. лв. повече от прогнозата, а бюджетните приходи са същите или намаляват? Това е много интересно.

Не позволявайте на министрите да правят оценки за партийни централи и други. Защото освен партийни централи, има доктори, има доценти, има професори в УНСС, в Икономическия институт на БАН, а те разбират повече от Вашите експерти в Министерството на финансите. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председателю, извинявам се, ако нечия експертиза е накърнена. Аз представих държавна финансова статистика, която се извършва не само от Министерството на финансите, а и от Националния статистически институт. Мога да представя данни и за брутния вътрешен продукт. Не знам защо някой се припозна за член на нечия централа, аз изнесох статистика. Неслучайно върнах няколко години назад, за да няма спекулации с проявления на някакви конюнктурни и еднократни фактори. Не приемам Министерството на финансите да бъде квалифицирано с думата „лъжа“. Днес съм министър аз, утре ще е някой друг. Използването на понятието „лъжа“ към стожера на държавата в лицето на Министерството на финансите е обидно, когато се изрична от парламентарната трибуна. Аз няма да влизам в риториката на партийни лидери и да боравя с понятието „наказателна отговорност“, но не прави чест на хората, които обучават младежите,

Ако изпълнявахме това, което е записано в нашия Правилник, и това го казваме всяка година при бюджета, и правихме обсъждане на изпълнението на бюджета тук, в тази зала, този дебат сега нямаше да се води. Какво правим ние? Всяка година седим по цели нощи, за да дебатираме бюджет, който бюджет може би утре ще го приемем и от новата година той ще бъде променян, така както

Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Аз също ще се присъединя към обосновката, която представи колегата ми Филип Попов за създаването на Фонд „Северозапад“

защото бедността, лошата инфраструктура, безработицата, миграцията, рискът от социално изключване на големи групи хора, са безспорно характеристики, много видими и значими за този регион, в който сме и ние с него като народни представители, избрани в този парламент. Ще върна малко времето назад и ще припомня, че подобно усилие беше направено в периода 2014 – 2016 г., когато с усилията на всички публични власти – от общините до държавните институции, и с огромна част от неправителствения сектор беше създадена една целенасочена инвестиционна програма, касаеща не само Северозападния район, но и други изостанали райони на страната. Тази целенасочена инвестиционна програма в крайна сметка потъна в небитието, не беше приета от Министерския съвет и не беше финансирана. Аз знам много добре какво е мнението на уважаемия господин министър на финансите за тази програма по повод една информация, която поискахме от Комисията по регионално развитие за съдбата ѝ. Неговото становище, ако мога с едно изречение да го формулирам, вероятно ефектът от финансирането ѝ би бил спорен. Затова, уважаеми господин Министър, ние сега предлагаме обратния подход – разбира се, с приоритети, които според нас трябва да бъдат: финансиране на интегрирани проекти, които носят и икономическия ефект; естествено, подобряване на инфраструктура; развитие на регионален туристически продукт; инвестиция в човешки капитал парламентът да осигури тези средства в държавния бюджет. А Вие, Министерството на финансите, разбира се, в диалог с местните власти и с регионалните институции да формулирате и критериите, по които те да бъдат ефективно изразходвани. Аз ще дам пример с моя избирателен район – Враца, която в момента развива два много важни икономически проекта, които ще доведат до създаването на хиляди работни места. Ако в този момент с подобен фонд бъде подпомогнат областният град, ще бъде развита една промишлена зона, една индустриална зона, която ще даде перспектива за още подобни инвеститори, за още повече работни места в един изключително тежък от социално-икономическа гледна точка район. Заедно с това от години стои като възможност реализацията на проекта за моста Оряхово – Бекет, който при всички случаи ще внесе едно огромно икономическо оживление в цялата област, в целия избирателен район. Това са само примери за това как подобен фонд, ако бъде подкрепен от всички народни представители при днешното гласуване на Законопроекта за бюджет, и аз апелирам към моите колеги от Северозапада, в което не се съмнявам, че ще го подкрепят, но апелирам и за това те да убедят своите колеги от своите парламентарни групи да подкрепят това наше предложение. Сигурен съм, че с това ще дадем един огромен шанс на този регион и на хората, които живеят в него, да останат там и да видят перспектива и надежда, че и Северозападна България е част от възможността за едно бъдещо развитие, догонващо другите райони и даващо европейски перспективи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Има ли реплики?

Искам само една много кратка реплика и едно предложение – като слушам колегите, сега се сетих. Първо, на всички е ясно, че разпределението на така наречения излишък не се дължи на сериозно преизпълнение на приходите, а се дължи на неизпълнение на разходите.

Четиридесетия парламент, когато водихме преговорите за асоцииране към Евросъюза, бяхме задължени от Брюксел да имаме комисия или подкомисия по контрол на бюджета. я създадохме, тя заработи, беше подкомисия към Комисията по бюджет и финанси. В почти всички европейски държави има или комисия, или подкомисия. Защото колегите са прави – ние се събираме, трепем се три дена, разпределяме парчетата от баницата, след това разчитаме на Сметната палата да проверява. Една проверка на Сметната палата е между година и година и половина, едва след това излизат резултатите, поредният министър си е заминал – пито/платено, най-много някоя глоба да отнесе. Тогава тази комисия започна да работи. Между другото, в унгарския парламент и в още шест парламента, си спомням, това са комисии, които се дават на опозицията, големи опозиции. И моето предложение тук не е към министъра на финансите и не е към правителството, а е към ръководството на българския парламент. Вижте каква е практиката и дайте да се върнем към това! Иначе три дена разправии и една година – власт на министъра на финансите и на правителството.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо и господин Министър, уважаеми госпожи и господа членове на парламента! Естествено е, от изказването на министъра ние да имаме друг възглед по приходната част и по разходната. Затова ние представляваме граждани, хора по-бедни и, естествено, с по-голяма тревога гледаме на развитието на нашата страна. Може би с годините и с повечето стоене в управлението се губят сетивата и чувствителността по това как се развива България. В първата част – чл. 1, в приходите, подкрепям философията на колегите, които я развиха и е разписана в нашето предложение –на господин Гечев и на господин Тишев. Ще се спра на разходната част от гледна точка на политиките, които липсват. Ние предлагаме друг възглед относно намаляване на политическата и фискалната зависимост на местните власти от централната власт и предлагаме да се засили институтът на местната демокрация. Това го разписваме на две места като политика в бюджетните отношения на общините. Ние не искаме общините да имат подаяния или разпределение като звезден прах според настроението на правителството и като разпределение, което не дава устойчиво и регионално развитие, а предлагаме около един милиард и повече увеличение на средствата за българските общини, защото си даваме сметка, че тези 19 800 км общински пътища с 200 милиона не могат да се финансират. Още повече засилваме вниманието на парламента, че има територии на страната, пак ще повторя от тази трибуна, особено периферията на областните градове, за които няма европейски средства. Няма европейски средства от Програмата за селските райони и няма европейски средства от „Региони в растеж“ и тук вече 14 години правим един голям регионален контраст. На следващо място, с изключително голяма чувствителност в момента – и климатична, и друга, са проблемите, свързани с политиката за безводие, за инфраструктурата, за води и канализации на територията на страната, където отново няма европейски средства. И като казвам, че ние имаме друг възглед, защото капиталовите разходи, инфраструктурата на страната – с малки изключения, политиката на ГЕРБ я насочва само със средства от Европейския съюз, поради тази причина нашето увеличение е доста драстично, но сме посочили и приходоизточника – двата процентни пункта от подоходния данък. Паралелно с това имаме голяма тревога, че системно не се изпълняват капиталовите разходи за страната като цяло, в това число и тази година. Ще се обърна отново към политиката за регионалното развитие на страната като цяло и за контрастите, които се създават. Ние изоставаме с политиката за цялостно изпълнение на магистралния пръстен 2021 г. няма да има средства по отношение на европейското финансиране на държавните пътища и магистралите, ние вървим с бавни темпове по отношение на въвеждането И сега в Регионалното министерство тези пари ги няма – те са тук, но са предвидени около 450, а трябваше на бъдат милион, трябваше да бъдат много повече. Ние изоставаме и с политиката, която е за водната реформа. С изключение на парите от оперативни програми „Околна среда“ и „Селски райони“ има огромни територии – те сега се появяват, започват да гърмят бомба по бомба, ще има проблеми с водния сектор. ние сме предложили увеличаване на средствата за капиталовите разходи на страната. Защото един от основните изводи, в това число и на Комисията по регионално

в средствата за последиците от бедствия, няма да спра да повтарям и, дай боже, някога управляващото мнозинство да се убеди, че са необходими средства за речните корита, защото

БСП предлага не просто промени в числата, а прави предложения за реформи през бюджета, така че да се гарантира икономика за решаване на основните проблеми за нашето общество. Догодина Догодина ще бъдат преразпределени спрямо предложението, което сме получили от Министерския съвет, повече средства през държавния бюджет в сравнение с настоящата година. Без нужните реформи обаче в публичната сфера несъмнено огромната част от тези пари просто ще потънат. За поредна година за нас от БСП липсват реформи и активни мерки за ускорено сближаване с другите държави в Европейския съюз. Всъщност за непредубедения наблюдател това е бюджет на добрите икономически времена, но големият въпрос е дали настоящата година не е вероятно последната спокойна година за държавните финанси преди очакваното забавяне на глобалната икономика да се усети и при нас. Дори в публикуваната от Министерството на финансите само преди дни есенна макроикономическа прогноза се казва, че глобалната икономика ще се забави повече от очакваното през тази и следващата година. Ръководеното от господин Горанов министерство работи при хипотеза за леко забавяне на растежа догодина до 3,3% от брутния вътрешен продукт, но тази прогноза за 2020 г. е дори над оптимистичните очаквания на други институции, като Международния валутен фонд, Световната банка и някои наши банки. През първото полугодие на тази година търговското салдо е положително, но това не е заради по-голям ръст на износа, а заради по-голям спад на вноса. В резултат нетният експорт имаше положителен принос за икономическия растеж, но това надали ще се повтори през втората половина на тази година, както и през останалите няколко години до 2022-а. Това е още по-вярно и заради това, че основните търговски партньори на България от Европейския съюз – Германия, Италия, Франция, показват забавяне в своето икономическо развитие през цялата 2019 г. и това несъмнено ще се отрази на търсенето на български стоки в тези страни. Практически във всички макроикономически прогнози за България се подчертава негативната роля на нестабилната геополитическа среда и нарастващият протекционизъм, както и забавянето на икономиката на Китай. Всички тези фактори, както и продължаващата несигурност около Брекзит, несъмнено могат да повлияят негативно на българския износ. Апропо – несигурната външна среда несъмнено означава и по-ниски частни инвестиции. Между другото, това се потвърждава от самото Министерство на финансите. Ако преди половин година то залагаше ръст на инвестициите от 9,9% през 2019 г., сега очакванията са снижени до 1,9%. Премиерът каза: „Завод след завод строим“, но числата на Министерството на финансите упорито отказват да го потвърдят. Всъщност, имайки предвид, че България продължава за поредна година да върви надолу в класацията Doing Business на Световната банка, аз също смятам, че няма как да очакваме висок инвеститорски интерес. За съжаление, никъде в този бюджет не се адресира решаването на нито един от важните проблеми за страната ни, въпреки че ние от БСП на първо четене обърнахме специално внимание за тези проблеми. Решаването на тези проблеми е единственият гарант, както казах в началото, за икономически растеж и по-добър стандарт на живот на българските граждани. Затова в БСП изготвихме нашия алтернативен бюджет, в който сме предложили решения или поне даваме началото на решаване на най-важните проблеми за нашето общество и икономика, разбира се. Никъде в предложенията на правителството, въпреки уж стабилния растеж на икономиката, не се говори за намиране на решения за излизане от демографската криза, защото за всички е ясно, че демографията остава истинското дългосрочно предизвикателство за растеж. Ясно е, че в следващите години заетостта ще намалява поради намаляването на населението в трудоспособна възраст. Не смятате ли, колеги, че демографските предизвикателства ще доведат до затормозяване на потенциалния растеж, тъй като и работната сила в страната продължава да намалява поради застаряването и емиграцията? Според нас именно демографските предизвикателства подчертават необходимостта от реформи. Например мерките за справяне с функционалната неграмотност и за превръщането на знанията в умения, биха могли поне частично да облекчат недостига на работна ръка, но в бюджета се говори само за увеличаване на заплати в бюджетната сфера, а не за решаване на конкретни и стратегически проблеми. Между другото, освен за стимулиране на потреблението, в бюджета не се предвиждат никакви стимули за икономиката намаляват капиталовите разходи. Ето защо, както казаха колегите, ние сме предложили създаването на специален национален инвестиционен фонд в размер на 800 млн. лв. Това намаляване на капиталовите разходи за мнозина анализатори означава, че държавата рискува да забави икономическия растеж. Причината за това според мен е липса на капацитет за подготовка на проекти. Всъщност държавните инвестиции са най-сигурното средство за повишаване на потенциала на една икономика. Те могат да създадат инфраструктура, но и да подготвят квалифицирана работна ръка и като цяло да привлекат интереса на частния сектор. Дори мерките за създаване на благоприятна бизнес среда… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев. още пет секунди само. Моля Ви да изчакате. Дори мерките за създаване на благоприятна среда, като електронно управление и облекчаване на административната тежест, също са вид държавни инвестиции. Затова в дългосрочен план…

Както беше съобщено в началото на пленарното заседание, днес ще имаме две прекъсвания на работата.